vam.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, utvrđeno da je u sali prisutno 89 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.Danas su sprečeni da sednici prisustvuju: prof. dr Žarko Obradović i Gordana Čomić.Nastavljamo zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 42. dnevnog reda.Da

predloge zakona i ona rešenja, pogotovo koja se tiču razvoja ekonomije naše zemlje, i moja diskusija će biti fokusirana na dug, dakle, zaduživanje od 200 miliona evra kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Moja diskusija će biti usmerena na to da kažemo činjenice o tom zaduživanju, o tome je govorio sinoć i moj uvaženi kolega Aleksandar Martinović, i da pokažemo građanima Republike Srbije koliko je važno da se reforme u našoj zemlji implementiraju na najbolji mogući, najkvalitetniji i najbrži način.Ono što je činjenica je je naša zemlja konačno prošle godine prestala da se zadužuje, činjenica je da smo u 2016. godini imali dug od 24,8 milijardi evra, on danas iznosi 24,1 milijardu evra i da smo stopu zaduženosti, kada je u pitanju zaduženost naše zemlje u odnosu na bruto domaći proizvod, sa 74% smanjili na 68%. Ne mogu nikako drugačije da ocenim stavove koji se potpuno razlikuju od onoga što smo razgovarali i diskutovali juče na Odboru za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava sa pripadnicima i predstavnicima Ministarstva finansija koji su nam prezentovali ovakve jasne činjenice da je naša zemlja prestala da se zadužuje, da smanjuje javni dug, ali i pored toga, što je najvažnije za građane naše zemlje, da ulazi u nove investicije, da kreira jedan sasvim novi kvalitetan i povoljan ambijent za strane investitore, ali i za razvoj domaćih investitora, za nove investicije, privatne inicijative i jačanje domaćeg privatnog preduzetništva.Zato moram da spomenem i tu činjenicu i da se pohvalimo da je juče Ministarstvo privrede u Vladi Republike Srbije potpisalo sa Evropskom komisijom jedan sporazum o novoj liniji, dakle kreditnoj liniji, od 200 miliona evra, koja će biti namenjena povoljnom kreditiranju sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća. Tim sredstvima će biti obuhvaćeno preko 4,5 hiljade preduzeća. Suština je u tome da se u našoj zemlji svake godine

godine.Zbog istine, zbog činjenica, zbog svega onoga što radi Vlada i parlamentarna većina ovde moram da napomenem da smo mi u 2012. godini imali nezaposlenost od 26,4%, da je naš javni dug bio čak 75% bruto domaćeg proizvoda, da nam je fiskalni deficit pretio da bude preko 8%. Dakle, ekonomija zemlje je bila u kompletnom rasulu. Sada je taj fiskalni deficit ispod 2%, prestajemo da se zadužujemo i, ono što je najbitnije za naše građane, u 2016. godini imamo preko dve milijarde evra stranih investicija i imamo mnogo više otvorenih mikro, malih i srednjih preduzeća domaćih nego što je to bilo u proteklom periodu, dakle, prošle godine. To su jedine činjenice i to je jedina istina, zahvaljujući radu, zahvaljujući viziji Vlade Republike Srbije, na čelu sa premijerom i izabranim predsednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem.Naravno da će Socijaldemokratska partija Srbije podržavati ovakav plan, podržavati ovakve reforme, imajući u vidu da je conditio sine qua non naše politike kao partije socijaldemokratske provinijencije radno mesto, da je suština naše politike da stopa nezaposlenosti u našoj zemlji bude onakva kakva je u modernim i razvijenim zemljama zemljama EU, imajući u vidu da je strateški cilj naše zemlje integracija Srbije u EU i to upravo ne da bi postali članovi, nego zbog naših građana, zbog njihovog blagostanja, zbog njihovog boljeg života mi ćemo se truditi, stremiti prvenstveno da napravimo takav privredni ambijent da reformišemo naš javni sektor, našu javnu administraciju koja će biti u najboljoj mogućoj službi privatne inicijative i privatnih investicija, koji će biti zaduženi da zapošljavaju naše građane u našem periodu.Eto rešenja za mlade ljude. Eto rešenja da se toliki broj mladih ljudi koji je u prethodnom periodu počeo da odlazi iz naše zemlje, koji je u jednom trenutku, čija je nezaposlenost bila preko 40%, a sada je na nekih 25%, eto rešenja da oni ostanu ovde i da časno i na jedan dostojanstven način rade svoj posao, pokreću svoje firme i žive od svog rada, od svog znanja, od svojih veština, uključujući naravno paralelni proces razvoja i investiranja u obrazovanje, investiranja u nauku, investiranja u sve one sektore društvenog života koji su važni, kako bi pomogli ekonomiji, kako bi uopšte pomogli da se naša zemlja na svaki način, ali i politički, bolje razvija, da bude konkurentnija i da postane jedna moderna zemlja u skladu sa onim što mi imamo, u skladu sa našim resursima, prvenstveno ljudskim, materijalnim i naravno prirodnim resursima.Moram da pomenem da ovaj zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, je samo reprogram zajma iz 2011. godine, ali ne samo reprogram, taj zajam je uzet pod kamatnom stopom od 7,5%, kao što su uzimani mnogi zajmovi u to vreme. Možete samo da zamislite koliko je teško jednoj kompaniji na tržištu da se zaduži kod banke na slobodnom tržištu i da vraća 7,5% kamatne stope. Sada je kamatna stopa 2,2% i to sve kolege iz pozicije i opozicije znaju koliko smo uradili da konvertujemo dolarske kredite i koliko smo uradili da napravimo taj tzv. rolover kredita kako bi uradili šta kako bi smanjili dug naše zemlje i kako bi smanjili zaduženje građana Republike Srbije, kako bi otvorili prostor za nove investicije, kako bi otvorili prostor za infrastrukturne radove, da premrežimo našu zemlju auto-putevima, da otvorimo naše tržište koje se tiče turizma, novih investicija, fabrika, proizvodnih pogona. Tu se vidi jasna vizija Vlade Republike Srbije kada je u pitanju ekonomski razvoj. Tako je i vi to dobro znate.Što se tiče novca koji će biti usmeren u finansijsku konsolidaciju javnih preduzeća, kao što su Elektroprivreda, Srbijagas, Železnice Srbije i druge, pa, naravno da moramo da investiramo novac u ta preduzeća, jer ako želimo strateška partnerstva, ako želimo da sutra veliki, ali najbolji, najkvalitetniji strani investitori budu strateški partneri tih velikih kompanija, mi moramo restrukturirati te firme. Mi moramo napraviti da te firme funkcionišu tako u skladu sa korporativnim uslovima, u skladu sa tržišnim uslovima i, naravno, u najbolju moguću korist građana imaju kvalitetno i sigurno i bezbedno snabdevanje kako električnom energijom, tako gasom i svim drugim aspektima koji su nam potrebni kako bi razvijali našu ekonomiju i kako bi naši građani mogli da imaju najbolju moguću uslugu od strane tih preduzeća.Ono što moram da napomenem, a što je bilo tema i gotovo svake sednice je tema diskusije i populizma u govorima određenih kolega, to je odnos sa međunarodnim organizacijama i institucijama. Kolega Martinović je pominjao da je MMF isteran 2011. godine. Mislim da nije isteran, mislim da su oni pobegli glavom bez obzira, upravo zato što nismo bili kredibilan partner i upravo zato što se nismo pridržavali jasnih dogovora i planova kako naša zemlja treba da izgleda u jednom dugoročnom, dakle, periodu od godina.Pomenuću samo da za bilo koji posao, za bilo koji zajam, za bilo kakvu investiciju, svaki ozbiljan veliki investitor koji se interesuje da dođe ovde, da uloži novac, da otvori nova radna mesta,

je to pokazuje kredibilitet naše zemlje. Pa, kada smo ratifikovali sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, za zajam od milijardu dolara koji nam je dat pod najpovoljnijim uslovima koji smo mogli da imamo, sa grejs periodom od deset godina, sa dva posto kamatne stope. stope. Podsetiću kolege da u jednom delu, dakle, na kraju tog ugovora je pisalo da bi se odobrio taj kredit, da bi se odobrila ta sredstva zemlja koja će povući taj kredit mora i treba da ima aranžman sa MMF zato što je to sigurnost, zato što je to pokazatelj jednog jasnog i kredibilnog puta jedne zemlje i njene ekonomske politike.Mi smo danas u situaciji da nam gotovo svake nedelje dolaze partneri iz Evropske banke za obnovu i razvoj, iz Svetske banke, sa novim projektima, sa novim idejama, jer žele da rade sa Vladom Republike Srbije, žele da rade sa našim institucijama zato što su shvatili i videli na terenu da mi želimo reforme da implementiramo u punom kapacitetu, da želimo da napravimo jednu konkurentnu tržišnu privredu u kojoj će kompanije u kojoj posluju da imaju najbolje moguće uslove.Potpuno podržavam ono što je premijer rekao u svom govoru pre nekoliko dana, a to je da će se sagledati mogućnost smanjenja poreza na zarade zaposlenih kako bi se privreda relaksirala i kako bi otvorili mogućnost za novo zapošljavanje, kako bi smanjili sivu ekonomiju. E, to je rezultat ove jasne fiskalne konsolidacije, dobre makroekonomske politike, dobre makroekonomske i uopšte stabilnosti ekonomske u našoj zemlji.To nam otvara sada prostor za razvoj. To nam otvara prostor za nove projekte. To nam otvara prostor da novac koji imamo, koji nam ostane i kada ostvarimo suficit, investiramo u kapitalne projekte, investiramo u infrastrukturne projekte i jedan deo tih sredstava usmerimo na razvoj mikro malih i srednjih srednjih preduzeća koji čine 98% naše privrede koji zapošljavaju preko 500 hiljada ljudi i to ćemo sigurno uspeti u mnogim sektorima. Posebno ću pomenuti IT sektor koji će siguran sam doživeti jedan pravi bum u narednih nekoliko godina ali za to nam je potrebna podrška Ministarstva prosvete, za to nam je potreban podrška i privrednih komora i samih privrednih subjekata kako bi napravili dobre uslove da imamo što više školovanih, dakle, edukovanih ljudi, ljudi sa veštinama koji mogu da se bave ovim poslom, koji mogu da rade u IT industriji, koji mogu da prave profit u našoj zemlji.Ono što je suština naše politike da maksimalno rasteretimo, dakle, relaksiramo privredu sa nametima i da u narednom periodu od godinu dana radimo na tome da smanjimo parafiskalne namete kako bi privreda u pravom smislu prodisala i kako bi došli do tog magičnog procenta nezaposlenosti, dakle, ispod deset posto. Podsetiću vas, da je stopa nezaposlenosti u našoj zemlji sada negde prema statističkim podacima negde oko 13,3% ili 13,5%.Reći ću samo da, kada je u pitanju ovaj zajam, imamo 19,5 godina grejs perioda i imamo malu kamatnu stopu imamo mogućnost da ovaj novac usmerimo na jedan pravi način, na dodatnu reformu javne uprave, na reformu javne administracije koja je jako važna i da napravimo od te javne administracije takvu administraciju koja će da bude najbolji mogući servis građanima, a pored građana i privrednim subjektima i privatnoj inicijativi u Republici Srbiji. Sve treba da podredimo tome. Treba da podredimo tome da imamo veći izvoz i da svaki dan imamo na desetine novih malih privatnih preduzeća preduzeća koja će zapošljavati pokretače tog posla, koji će zapošljavati njihove porodice i koji će obezbeđivati dugoročno radna mesta, koji će obezbeđivati konkurentnost našoj zemlji i koji će, naravno obezbeđivati blagostanje.To

Da stvorimo takav kolač, da stvorimo takav privredni rast, jer danas imamo bruto domaći proizvod od 36 milijardi evra i da dođemo do 60 milijardi kako bi mogli da napravimo i da se dogovorimo oko jedne prave redistribucije tog BDP i kako bi mogli na najodgovorniji i na najbolji mogući način da se brinemo o našim sugrađanima koji ne mogu da zarade na tržištu, da ostvarimo i da implementiramo tu socijalnu komponentu naše politike za koju se i sada trudimo da bude održiva i da bude kvalitetna. Da investiramo više novca u zdravstvo, u kulturu, u sport, u sve druge segmente našeg društvenog života, kako kako nam to i pripada, da postanemo jedna ekonomski snažna zemlja, ekonomskih hab u ovom regionu, ekonomski lider, što u svakom slučaju imamo sve uslove.Imamo sve lidere, što je najbitnije koji će u svakom slučaju moći da realizuju sve ove planove. Stavili smo malo na stranu istoriju, malo se manje bavimo istorijom, a više se bavimo budućnošću, više se bavimo liderstvom našim građanima, njihovim životima, njihovim radnim mestima. Ono što je u 21. veku jako važno, kvalitetom njihovog života i dostojanstva. Još samo nekoliko reči o izmenama i dopunama Zakona o sudijama.Sve ove izmene koje su unete u ovaj zakon su potpuno prihvatljive i naravno da ćemo podržati ove izmene zakona, kada je u pitanju produženje mandata sudija i predsednica sudova, kako bi se održao kontinuitet rada i kako bi se održao jedan jasan i dobar i kvalitetan nivo efikasnosti i efektivnosti rada sudova, što jeste jedan od ciljeva i same Vlade i parlamentarne većine da kroz efikasan rad sudova, dobro sudstvo, vladavinu prava napravimo još jedan bolji okvir za ekonomski razvoj i svaki drugi razvoj društvenog života u našoj zemlji. Zato je ovo bitno i naravno da ćemo u danu za glasanje podržati ovakve predloge.Preostaje predloge.Preostaje nam da nastavimo da radimo, diskutujemo, naravno, sa našim kolegama iz opozicije o reformskim zakonima, da naše reforme budu još jače i brže i da budu još kvalitetnije i da na taj način učinimo život građana Srbije mnogo boljim i kvalitetnijim nego što je to bilo u ranijem periodu. Hvala. Arsić** Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica. **Bojan Torbica** Poštovani predsedavajući, cenjeni ministri i predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Tokom rasprave koja se juče odvijala u ovom zdanju imali smo priliku da od ovlašćenih predstavnika opozicionih poslaničkih grupa čujemo primedbe kako se u Srbiji ne poštuje parlamentarizam, kao i da čujemo zahteve za poštovanje dostojanstva institucije Skupštine. Sve bi to bilo lepo da ne dolazi iz usta onih koji su pre 17 godina bili deo nacionalnog puča, prilikom kog je ovo zdanje opljačkano i zapaljeno i ne samo ovo zdanje. Sve bi to bilo lepo da ne dolazi iz usta onih koji su više od jedne decenije gazili sve principe demokratije i parlamentarizma u ovom domu, misleći da će vladati zauvek. Ti isti, naknadnom pameću, obogaćeni, besramno su juče spominjali i reformu pravosuđa i vladavinu prava i nezavisno pravosuđe kao da nikada nisu bili deo skupštinske većine koja je pre nešto više od sedam godina sprovela najstrašniju čistku

promenite elektronsku jedinicu, pošto je ta neispravna, očigledno. Izvolite. Odlukom jedne partije srpsko pravosuđe je ostalo bez više od 1.000 ljudi u čije znanje i iskustvo je ulagano decenijama, od hiljade čestitih sudija i tužilaca su javno osramoćeni i žigosani kao nestručni, nesposobni, korumpirani i nedostojni vršenja sudske ili tužilačke funkcije, samo iz jednog razloga, jer nisu pristali da budu slepi poslušnici tadašnje vlasti.Niko od onih koji su juče pričali nije se tada pobunio i niko nije spomenuo ni vladavinu prava ni nezavisno sudstvo, ni dostojanstvo tih ljudi, pošto im je bio bitan samo lični interes. Niko se nije pobunio videvši da blate i ponižavaju čestite ljude.Nikome od njih nije palo na pamet da kaže bar jednu reč i da pokuša da zaustavi to ludilo i taj besramni linč i progon. Ne samo da je tada izvršena sramna i nezakonita čistka u pravosuđu, već je napravljena mreža sudova koja je bila potpuno nefunkcionalna i koja nije imala nikakve veze sa realnošću. Rezultat svega toga jeste da je danas srpsko pravosuđe preopterećeno predmetima koji su nasleđe upravo njihove gluposti i osionosti da su to isto pravosuđe unazadili za narednih 50 godina, a da su državi Srbiji i njenim građanima pričinili štetu od preko 30 miliona evra.Toliko će ovu državu koštati njihova bahatost i oholost. Ne znam da li je potrebno da preračunam koliko se vrtića i škola moglo izgraditi za taj novac, koliko je dečijih dodataka, koliko stipendija za đake, studente i mlade naučnike, moglo biti isplaćeno, koliko je dece moglo da se leči i izleči za taj novac.Kada smo već kod novca, nikako ne mogu da shvatim svoje kolege poslanike i pripadnike bivše vlasti o kakvom zaduživanju države su juče govorili. O kakvom zaduživanju su govorili oni koji su zadužili Srbiju, koji su, koji su, ne samo zadužili Srbiju, već su je bez ikakvog stida doveli do ivice dužničkog ropstava? O kakvom zaduživanju su govorili oni koji su tokom svoje vladavine uzimali kredite po sramno nepovoljnim uslovima sa jednim jedinim ciljem, podići zarade i penzije bez realnih osnova, kupiti socijalni mir i obezbediti još jedan mandat na vlasti?Nije njima bilo bitno ni ko će ni kako će vraćati kredite koje su uzimali. Bila im je bitna samo vlast i naravno, oni na vlasti. Imali smo tako priliku da juče slušamo kako se pojedinci brinu zbog situacija u javnim preduzećima, naročito u EPS, pokušavajući da prikriju da ta preduzeća poslednjih par godina upravo sustižu problemi koji su rezultati katastrofalne politike koja je sprovođena od 2000. do 2012. godine, politike koja je zaposlene u tim preduzećima držala u stanju potčinjenosti i na taj način su sebe obezbeđivali i njihove glasove na izborima.Eto sreće da je to njihov najveći greh, ali nije. Svi oni su bili deo režima koji je sproveo najsramniju pljačkašku privatizaciju, koja je opustošila Srbiju i uništio njenu privredu. Svi oni su bili deo režima koji je na ulice isterao blizu milion radnika šaljući jasne poruke da u ovoj državi nema posla za one koji nisu njihovi članovi i poslušnici. Opustošili su Srbiju, uništavali su njenu privredu i lično se bogatili.Upravo zato, kako bismo što pre raskrstili sa jednom takvom nakaradnom politikom, kako bismo doprineli u unapređenju kvaliteta i efikasnosti u radu pravosuđa, poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka će podržati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, pošto smatramo da je ovakvo zakonsko rešenje dobro potrebno i opravdano.Kada govorimo o predlozima zakona o potvrđivanju finansijskog Ugovora između Republike Srbije i Evropske Investicione banke i Potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s obzirom da prvi predstavlja projekat unapređenja, objekata pravosudnih organa i odnosi se na 22 podprojekta otpremanja rekonstrukcije izgradnje objekata pravosudnih organa, od kojih će se sredstvima iz ovog ugovora finansirati rekonstrukcija Palate pravde i izgradnja nove zgrade Tužilaštva za organizovani kriminal, a da drugi predstavljaju podršku Vlade u sprovođenju plana dugoročne finansijske konsolidacije i transformacije državnih i javnih preduzeća u oblasti energetike i saobraćaja, kao i da ono što je u ovom trenutku za sve nas izuzetno važno, a to je da su oba zajma uzeta pod povoljnim uslovima i da neće uticati na povećanje javnog duga. Naša poslanička grupa ne vidi nikakvu prepreku da u danu za glasanje podrži ova dva predloga zakona.Po pitanju predloga o izboru predsednika sudova, o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, o izboru jednog broja javnih tužilaca i tužioca za ratne zločine, člana Visokog saveta sudstva Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka, će u danu za glasanje podržati one kandidate koje svojim znanjem i iskustvom i sposobnošću mogu na najbolji način obavljati funkcije na koje su predložene.I posebno mi je zadovoljstvo da kao student profesora Ranka Keče, pohvalim to što su pravni fakulteti u Republici Srbiji složili upravo njega za kandidata Visokog saveta sudstva pošto se radi očigledno o izvršnom pravniku, još bolje profesoru, a nadasve sjajnom čoveku potpuno dostojnom da obavlja funkciju na koju je predložen. Hvala.

da mi govorimo van tema dnevnog reda. Ja ne znam na šta liči govor prethodnog govornika. On treba da bude srećan zato što pred organima reda treba da se nađe njegov predsednik Aleksandar Vulin i niko više. Ovo je povreda Poslovnika, člana 108. da se o redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine i predsedavajući. Ovo izlaganje prethodno je bio odgovor na izlaganje šefa poslaničkog kluba Demokratske stranke od juče gospodina Ćirića i na druge pripadnike opozicije. Ovo nije bilo o temi dnevnog reda.Ne reda.Ne znam da li imamo isto viđenje na današnju sednicu. Molim vas gospodine Arsiću, drago mi je što smo se konačno videli, posle jučerašnjih pet popusta da sam se javio za povredu Poslovnika i da ste mi dali istu, napredujete za razliku od jučerašnjeg dana, ali vas molim ako ćemo da razgovaramo o temi dnevnog reda da razgovaramo, jer znam da ćete posle kada se ja budem javio po listi govornika da kažete – ne držite se teme dnevnog reda. Držaću se, kao i govornici koji su se držali teme dnevnog reda Samo vas molim da imate iste aršine prema svima, a ministarku pravde molim da prvo privede pravu gospodina Vulina, koji je odavno trebao da se nađe u zatvoru.

Nije kršenje Poslovnika i nije držanje u temi ako narodni poslanik u svom izlaganju odgovori nekom drugom poslaniku, onda su i jedan i drugi kršili Poslovnik. Nisu bili u temi, jel tako?Što tako?Što se tiče toga, kad ste spominjali predsednika Pokreta socijalista, ja bih voleo da ga spomenete kada je ovde prisutan, a ne da govorite o njemu kada nije. Osim toga, bili ste na vlasti do 2012. godine, pa ako su postojali osnovi sumnje, zašto to niste uradili tada. Prema tome, nemojte više da zloupotrebljavate pravo na reklamaciju Poslovnika, a da u stvari vodite debatu u Narodnoj skupštini.Povreda

upozorio na nevaspitano ponašanje pojedinih kolega. Evo, upravo to možete videti. Očigledno da se nečega stide, možda si u pravu.Takođe sam vas upozorio na član 103. to je pravo da se reklamira Poslovnik. Taj član 103. govori o zloupotrebama i kako se one sankcionišu. Član 103. ne dozvoljava da poslanik lupa repliku ministru koji nije tu.Kolega Torbica, bio je izuzetno vezan za tačke dnevnog reda. Pravo poslanika je nesporno da reklamira povredu Poslovnika, ali tom prilikom to ne sme da koristi kao repliku, a posebno prema poslanicima pa i ministrima koji nisu tu.Vi ste gospodine predsedavajući to dopustili. Ja cenim vaše pažljivo ponašanje prema opoziciji. Daleko se vrednije ponašate, nego što se oni ponašaju u ovom parlamentu. Molim vas da razmislite, da ubuduće, shodno stavu 8. člana 103. Poslovnika, sankcionišete ponašanje poslanika koji umesto povrede Poslovnika to koristi kao repliku, s tim u vezi molim vas da oduzmete dva minuta od poslaničke grupe, čiji je predstavnik govorio i tom prilikom grubo zloupotrebio to pravo. Vi morate to jednom učiniti, inače ovome neće biti kraja, kao što ćete morati da sankcionišete sve ove koje na ovaj način ometaju slobodu govora. Jednoga dana ćete morati da ih kaznite za ometanje drugih poslanika, jer oni mene ne mogu omesti. Nisu oni vredni toga da ja na njih obratim toliko pažnju. je da procenim da li treba oduzeti dva minuta od vremena poslaničke grupe Demokratske stranke. Nisam za tako rigorozne mere, bar ne na početku dana. Osim toga, ja sam

107.Želeo bih samo da kažem da je ovo sramno izgovoriti u Skupštini za jednog ministra. Za čoveka koji je upravo bio žrtva Dosovskog režima, za čoveka koji je ležao u Dosovskom kazamatu, zato što se borio protiv režima, zato što je voleo Srbiju, zato što je voleo ljude koji su čuvali ovu zemlju.Nikada zemlju.Nikada se Aleksandar Vulin nije plašio vaših zatvora, ali problem je i onda kada ste ga hapsili. Mogli ste da obustavljate postupke, mogli ste da obustavite, da ga puštate iz pritvora jer ništa niste imali, jeste znali 12 godina da vršite samo represiju i progon svojih političkih protivnika. Hvala. Smatram da nije bilo povrede Poslovnika.Molim vas da ne zloupotrebljavate pravo na povredu Poslovnika da biste replicirali.Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite. Zahvaljujem se predsedavajući, uvaženi ministri, uvaženi predstavnici pravosudnih institucija, kolege narodni poslanici. Na samom početku želeo bih da kažem da će poslanička grupa poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, i izražavamo iskreno uverenje da će za nosioce pravosudnih funkcija biti izabrani oni koji to zaslužuju, odnosno najbolji.Međutim, najbolji.Međutim, imajući u vidu tok diskusije koja je juče trajala onako kako je trajala.Daću sebi slobodu da u ime svih nas narodnih poslanika da se građanima izvinim, da se izvinim za ono što je urađeno od dela opozicije, od dela govornika koji su iz opozicije čitali spise predmeta, što je apsolutno nedopustivo, što su komentarisali spise i sudskih i javnotužilačkih predmeta, što je takođe nedopustivo, da se izvinim kandidatima koji su predloženi za nosioce pravosudnih funkcija, kako sudijskih tako i javnotužilačkih, što su njihova imena na jedan jako ružan način se pojavila u ovom parlamentu, u ovom visokom domu sa kvalifikacijama koje ni u kom slučaju niti su činjenično utemeljene, a daleko su od toga da bilo ko ko je van pravosudnog sistema ima pravo da tako nešto komentariše. Naravno, to podrazumeva i izvinjenje i Tužilaštvu i sudovima. Ovo građani treba da znaju zbog toga što se iz ovog doma nikada ne smeju čuti takvi tonovi, takva retorika, jer ćemo na taj način obezvrediti pravosudne institucije, urušiti pravosudni sistem, izgubiti ono što je naš cilj, a to je postizanje načela pravne sigurnosti i dostizanja pravde.Ono

Juče je predlagač, gospodin Martinović, dao obrazloženje zbog čega je predložio ovaj zakon. Drago mi je da čovek koji nije direktno u praktičnoj primeni procesnih i materijalno-pravnih zakona, oseća potrebu za jednim takvim sistemskim rešenjem, oseća potrebu da se na kvalitativan način učini jedna promena ili izmena odredaba, i to samo pojedinih odredaba Zakona o sudijama. Moram da kao čovek koji je vezan po svojoj struci za pravosuđe, kao advokat i u zaštiti moje profesije koja je sastavni deo pravosuđa, istaknem nepobitne činjenice.Predsednici sudova treba da predstavljaju bastion, treba da predstavljaju garant, da iz njihovih sudova, odnosno sudova na čijem su čelu, nikada neće izaći odluke koje su donete pod pritiskom lobi grupa, interesnih grupa, na bilo koji drugi način, osim po zakonu. Svaki sudija je nezavistan i samostalan. Nezavisnost i samostalnost sudija je ograničena samo na jedan jedini način, način koji je propisao zakon i zakon je jedino ograničenje koje ne dozvoljava apsolutnu nezavisnost i apsolutnu samostalnost sudija.Šta je to dužnost predsednika sudova? Ogromne obaveze i ogromna odgovornost. Sigurno najvažniji deo posla predsednika sudova jeste raspored poslova u sudu. To je segment u korpusu njegovih obaveza koji nosi najveću težinu, jer on mora da ustroji i parničnu i vanparničnu, delimično izvršnu materiju. On mora da ustroji u pojedinim sudovima odeljenja, u Privrednom Apelacionom sudu odeljenja koja se vezuju za privredne sporove, odeljenja za stečaj, odeljenje za razumni rok. On mora da vodi računa o ravnomernoj raspodeljenosti predmeta sudijama kako bi sudije mogle da postignu što efikasniji rad. On mora da vodi računa da odeljenje sudske prakse funkcioniše na najbolji mogući način, kako bi iz jednog suda izlazile odluke koje ne bi povređivale pravo stranke da oseti pravnu sigurnost u smislu odluka koje nisu različite, a iz istog su suda, naročito kada je u pitanju drugostepeni sud.Najveći stepen nezadovoljstva građana jeste upravo u pogledu dva pravca. Jedan je pravac suđenja ili povrede prava na suđenje u razumnom roku, zbog toga što se sporovi neuobičajeno dugo vode. Drugi pravac jeste neujednačena sudska praksa. I u jednom i u drugom segmentu predsednici sudova nose posebnu odgovornost, da i odeljenje sudske prakse i odeljenje za razumni rok funkcionišu na najbolji mogući način.Osim toga, predsednik suda je jedna vrsta menadžera, zbog toga što vodi računa o materijalno-finansijskom stanju sudova.Sada, kada se sve ovo uzme i obzir, da li je racionalno i ako bilo ko od narodnih poslanika, bilo ko, može da nas ubedi da nije, ja zaista onda ne bih imao nikakav poseban komentar, da predsednik suda koji je bukvalno sve ove poslove uradio na najbolji mogući način, optimalan način, da je ispoštovao sve one obaveze koje se vezuju i za poslovnik o radu suda, da je ispoštovao sve obaveze koje se vezuju za garanciju da će svaki sudija imati mogućnost da neometano radi, da će svaki sudija biti zadužen sa brojem predmeta koji će obezbediti i rešavanje priliva, i postizanje ažurnosti i postizanje kvaliteta, da mu što manje presuda bude ukinuto, a što više presuda bude potvrđeno. Zar takav sudija, koji je navršio radni vek u toku trajanja svog mandata, ne treba da radi do isteka mandata? Treba, i te kako treba.Ja sam prvi kao čovek koji se deklariše kao deo pravosudnog sistema i u zaštiti pravosudnog sistema da svaki sudija mora da ima tu vrstu sigurnosti koju mu obezbeđuje predsednik, a predsednik suda ima pravo da nastavi započete poslove. I mi normiranjem ove odredbe u izmenama i dopunama zakona upravo postižemo taj efekat. To je po nekom mom dubokom uverenju i uverenju poslaničke grupe SPS možda trebalo i ranije da se uradi, ali nije nikad kasno.Juče smo čuli nešto što je zapanjujuće, i tu ću se sad vezati u jednom drugom delu za izbor nosilaca pravosudnih funkcija, kako sudija, tako i tužilaca. da ljudi koji su navršili 62, 63, 64 godine, šta imaju oni da traže više u pravosudnom sistemu. Hajde sa jedne strane što je to diskriminišuće, ali s druge strane, ako posmatramo uporedno pravo, koliko imamo pravosudnih sistema, koliko imamo država u kojima se prevashodno radni vek definiše na znatno viši nivo, starosni nivo u odnosu na naš.Drugo,

Zašto? Zbog toga što je potrebno obezbediti kontinuitet rada, zbog toga što je potrebno obezbediti pravnu sigurnost, zbog toga što je potrebno obezbediti optimalan način funkcionisanja pravosudnog sistema. Ako to može u Americi, ako to može u zemljama zapadne Evrope, šta je to sporno da to bude u Srbiji?Zato smatram da su predlozi koje je Vlada dostavila Skupštini, a koji su definisani od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca krajnje korektni predlozi, zasnovani na nečemu što se ovde ne sme i ne može dovoditi u sumnju.Juče su bila osporavanja koja su apsolutno neutemeljena. Prevashodno, postupak za izbor kako tužilaca, tako i sudija je više nego transparentan. Drugo, ocenjivanje rada i sudija i tužilaca je itekako prisutno. Treće, kriterijumi su propisani i oni se poštuju. Ovde je malo ko hteo ili možda nije znao da kaže da postoji normativan akt na osnovu koga se vrednuje rad kandidata koji su konkurisali za izbor javnotužilačke funkcije, da su ti kriterijumi propisani pravilnikom, da u pravilniku postoje jasne norme koje preciziraju način izbora i predlaganje kandidata, da se od kriterijuma predlažu: pod jedan, stručnost, pod dva, osposobljenost, pod tri, dostojnost, a da se dostojnost pretpostavlja.Zar to nije dovoljno da se građani uvere da ovo nije partijski način izbora nosilaca pravosudnih funkcija, već nešto što je zakonom i podzakonskim aktima definisano, a te podzakonske akte u granicama svoje nadležnosti utvrđuje ministar pravde? Ako je tako, a jeste tako, zbog čega se dovodi u sumnju nešto što je više nego poznato?Kada govorimo o kriterijumima i merilima, ja želim zbog građana, ali prevashodno zbog građana da istaknem nekoliko činjenica. Osporavana je Pravosudna akademija od onih koji su Pravosudnu akademiju ustrojili. Pravosudna akademija kao institucija podrazumeva instituciju koja pruža mogućnost edukacije ili dodatnog osposobljavanja onima koji će jednog dana postati sudije ili javni tužioci.Da li oni koji su prošli obuku u Pravosudnoj akademiji, stekli zvanje budućeg sudije ili javnog tužioca, da li su oni koji su proveli tri godine kao pomoćnici u javnom tužilaštvu treba da polažu ispit? Apsolutno ne. I to je jasno normirano i to jasno piše i ne treba osporavati.Sledeće, da li se prati rad tužilaca kada je u pitanju njihova spremnost da se upuste u donošenje odluka koje su u nadležnosti tužilaca? Da. Da li moraju imati odgovarajuća znanja u oblasti informacionih tehnologija? Da. Da li moraju poznavati međunarodno pravne propise? Da. Ako je to sve tačno, a jeste tačno onda te kriterijume ne možemo dovoditi u sumnju i to su kriterijumi koji služe vama za predlaganja ministarstvu, izvinjavam se, za ocenjivanje, a ministarstvu za predlaganje kandidata za nosioce javno-tužilačkih funkcija.Ono što sigurno zavređuje najveću pažnju danas u javnost jeste izbor tužioca za ratne zločine. Juče smo čuli osporavanje institucije Tužilaštva za ratne zločine. Ja moram da podsetim da Tužilaštvo za ratne zločine postoji ne samo u Srbiji. Tužilaštvo za ratne zločine postoji u mnogim drugim državama.Ja bih samo zamolio, ako može samo,

Tužilaštvo za ratne zločine je definisano zakonom. Ako tražimo ukidanje Tužilaštva za ratne zločine, onda apsolutno moramo anulirati jedan zakon, a to je zakon koji se odnosi na organizaciju i nadležnost državnih organa u postupku za ratne zločine. Osim toga Tužilaštvo za ratne zločine ima jedan deo, hajdemo da kažemo, prava ili propisa koji se ne vezuju za domaće zakonodavstvo nego za međunarodno zakonodavstvo. Ako je tako, a jeste tako, onda moramo voditi računa da upravo to tužilaštvo ima svoju funkciju i ono jeste specijalizovano da bi se ratni zločinci procesuirali, gonili i kažnjavali.Moram da podsetim na nešto što ovde juče nije rečeno, a to je da i posle decenija i decenija se pronalaze ratni zločinci zbog toga što ratni zločini ne zastarevaju. dvadesetak godina da je jedan od ratnih zločinaca, koji je nesumnjivo osvedočen, kao monstrum, Andrija Artuković uhapšen, procesuiran, gonjen i kažnjen posle 40 godina ili možda čak i više od 40 godina od učinjenog zločina. Mi ćemo za ne daj bože uvek u ratnim situacijama imati okolnosti događaja koje nameću potrebu da se ratni zločin ispita, a s obzirom da ne zastareva, onda je logično da će ratni zločinci uvek biti u fokusu gonjenja, u fokusu procesuiranja, u fokusu istraživanja, odnosno dokazivanja i, na kraju krajeva, izricanja adekvatne krivične sankcije, odnosno kažnjavanja.Zašto onda ukidati Tužilaštvo za ratne zločine? Ako postoji u Bosni, ako postoji u mnogim državama u celom svetu, zbog čega takvu instituciju negirati u Srbiji?Tužilaštvo za ratne zločine mora da vodi računa o svojoj organizaciji kako bi bila što uspešnija, kako bi je podigli na što optimalniji nivo rada, i u personalnom, i u svakom drugom smislu reči.Ministarka je najavila čak i nacionalnu strategiju za borbu ratnih zločina, i to je deo nadležnosti Tužilaštva za ratne zločine. Da li možemo biti zadovoljni ili nezadovoljni? Hajde da budemo potpuno iskreni. To može da kaže samo struka. Da li je bilo ko ovde toliko slobodan i spreman, samouveren da kaže da je kompetentan da o svemu ocenjuje rad tužilaštva? Nisam siguran. Struka da, a mi samo na nivou onoga što možemo činjenično da utvrdimo i ocenimo na način koji podrazumeva doprinos boljem radu tužilaštva.U ime poslaničke grupe SPS želim da skrenem pažnju na nešto drugo. Kada već biramo i tužioce, kada već biramo zamenike javnih tužilaca, biramo sudije, moramo imati u vidu nešto drugo. Ne sme biti lažne solidarnosti, predsednici sudova ne smeju tolerisati sudije koje ne rade u skladu sa zakonom, koji ne rešavaju priliv predmeta, koji povređuju pravo stranke na suđenje u razumnom roku i da se protiv takvih sudija morati voditi postupci.Drago mi je da Visoki savet sudstva ima jedan takav pristup da se procesuiraju i disciplinski kažnjavaju oni koji tako ne rade. Drago mi je da i Državno veće tužilaca ima takav pristup prilikom ocene rada tužilaca. Nažalost, mi danas imamo, nadam se da mi vi, gospodo, iz Državnog veća tužilaca nećete zameriti, situacije gde se tužioci nekada ponašaju na način koji nije u duhu ovoga što ja govorim, pa se, recimo, tamo gde je apsolutno čista krivično-pravna situacija izjavljuju žalbe protiv prvostepenih odluka gde ne postoji čak ni teoretska mogućnost da se ta odluka promeni. Znam da ja nemam pravo da to kažem i da o tome odlučuje drugostepeni organ, ali je činjenično stanje u predmetu takvo da se samo formiraju nepotrebni troškovi, ali se ipak ide na takve troškove. Ne znam zašto. U tom pravcu treba voditi računa da se dostigne onaj nivo poverenja građana u pravosudne institucije koje im obezbeđuju apsolutnu pravnu sigurnost.Imamo situacije kada se i optuženja, bez obzira o kom optužnom aktu se radi, da li je u pitanju optužni predlog ili optužnica, kada se istrajava u nečemu što uopšte nije u duhu onoga što podrazumeva stanje spisa predmeta. Sasvim suprotno. Da li je to nedovoljna edukovanost tužioca? Da li je to nešto drugo? Da li postoje neki eksterni razlozi koji nisu u okviru tužilaštva? Nije moje da komentarišem, ali je zato i te kako na tužilaštvima da se određuju prema svojim kolegama, prema tužiocima u pogledu provere njihovog rada.Smatram da i predsednici sudova, kao i javni tužioci, o ovome moraju voditi računa uvek, u svakom trenutku i da njihov rad mora biti transparentan kako bi to građani osetili na najbolji mogući način.Hteo sam preostalo vreme da iskoristim, ali neću stići zato što ističe, ali samo da se osvrnem i na autentično tumačenje odredaba Zakona o državnom premeru i katastru, pa ću to učiniti kasnije.Želim samo da kažem da sudovi, kao što su Prvi osnovni sud u Beogradu, neću minimizirati rad ni drugih sudova, svi su sudovi u Srbiji na onom nivou na kome jesu u pokušaju postizanja što bolje ažurnosti, što boljeg kvaliteta rada, što bržeg rešavanja priliva predmeta i što što efikasnijeg postupanja u predmetima. Ističem da jedan od primera takvog rada je Privredni apelacioni sud u Beogradu, na teritoriji Zlatiborskog okruga Osnovni sud u Požegi, kao i mnogi drugi sudovi.Nadam se da će njihov rad biti primer kako će se sudije i tužioci odnositi prema svom poslu. U tom pravcu svi predlozi koji su ovde dati,

da niste slušali početak diskusije poslanika Jovanovića. On je na početku rekao da se izvinjava građanima, gospodi iz Ministarstva, iz pravosudnih organa u ime svih narodnih poslanika.Poslanička poslanika.Poslanička grupa SRS nije ga ovlastila da se u naše ime izvinjava. On ako ima potrebu da se dodvorava skupštinskoj većini, odnosno vladajućoj stranci, mi nemamo. On može u svoje ime ili u ime nekoga ko ga je ovlastio.Takođe je potpuno nedopustivo, poslanik Jovanović ovde govorio da narodni poslanici ne smeju da pominju imena nosilaca, odnosno kandidata za nosioce pravosudnih funkcija. Mi smo narodni poslanici, mi raspravljamo o tim ljudima, odnosno o tim predlozima, moramo da pominjemo imena tamo gde ima potrebe da pomenemo ime. Opet ponavljam, ako on neće i ako njegova Socijalistička partija misli da je u redu da se pravosudni organi instrumentalizuju za političke svrhe, neka misli. Ali, molim vas, u ime poslaničke grupe SRS ne sme i ne može ni da se izvinjava, ni da bilo šta

Neđo nije prekršio Poslovnik u svom izlaganju. On ima pravo da kaže ono što misli, a vi, takođe, imate pravo da kažete ono što mislite i upravo ste rekli.Da li tražite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika?

Vujović, iz Ministarstva finansija, ovde objašnjava kako je dobro da Srbiju i njene građane zadužimo za još 186 miliona evra, njegov državni sekretar kupuje vilu od 400.000 evra.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, evo prilike, ovi što izlaze i što okreću leđa, reklamiram član 103, član 106, član 107. ometanje govornika, evo dok sad govorim. To su ovi isti koji su me tražili po prostorijama da me biju i sad izlaze, mora da se stide svojih postupaka.Malopre je kolega reklamirao povredu na osnovu povrede dostojanstva Narodne skupštine. Možda to može u fudbalskom klubu u Palanku, ali ovde ne može. Dakle, ovde sede ozbiljni ljudi za razliku od njega. Vi morate da počnete, a sad više vi niste u prilici, već gospođa Gojković, da primenjujete 103. stav 8. i da na svaku takvu povredu Poslovnika i na svako ometanje i 106, 107, izričite mere i 108. i 109. evo vam prilike, moj kolega, poljoprivrednik, uporno krši Poslovnik, uporno mi okreće leđa, a imamo tu poljoprivrednu kolegijalnost, ali ne vredi. On neće da iskaže, ali ste vi u prilici da sa zloupotrebama Poslovnika iskažete meru iz stava 8. člana 103. i da konačno odbijete ta dva minuta poslaničkim grupama koje zloupotrebljavaju pravo na povredu Poslovnika. Pri tome sam svestan činjenice da vi maksimalno pokušavate da budete, na neki način, nežni prema opozicionim poslanicima koje to pravilo grubo zloupotrebljavaju. Ali jednom morate da odbijete ta dva minuta da bi ova Skupština mogla da radi u skladu sa ovim Poslovnikom. Hvala.Ne tražim da se o ovome glasa. **Maja Linta** Gospođo predsednice, poštovana gospođo ministarka, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas ću govoriti o jednoj tački dnevnog reda koja je veoma značajna za opšti proces stabilizacije i pomirenja u regionu zapadnog Balkana. To je izbor tužioca za ratne zločine. Svi smo svesni činjenice da u prethodnih 25 godina deo međunarodne zajednice vodi politiku dvostrukih standarda prema prostoru bivše Jugoslavije. Za taj deo međunarodne zajednice postoji samo jedna strana koja je krivac, to je srpska strana, koja se smatra zločinačkom i agresovskom, a Hrvati, Albanci i Bošnjaci se smatraju nevinim žrtvama koji su vodili oslobodilačke ratove. Mislim da taj dvostruki pristup dela međunarodne zajednice sigurno ne može doprineti pravičnom odnosu, vezano za suđenja za ratne zločine u odnosu prema žrtvama i u odnosu prema nestalim licima. Samo isti standardi, u odnosu prema ratnim zločincima, prema žrtvama i prema nestalim licima, mogu da dovedu do uspostavljanja trajnog mira, uspostave poverenja i generalno stabilizacije na ovom prostoru.Smatram da je veoma važno što je 2003. godine donet Zakon o ratnim zločinima, na osnovu koga je osnovano Tužilaštvo za ratne zločine koji je imala zadatak da upravo svojim procesuiranjem ratnih zločina doprinese procesu kažnjavanja ratnih zločinaca, s jedne strane, i procesu pomirenja, s druge strane.Mislim da naše Tužilaštvo za ratne zločine, u prethodnih 14 godina, nije ispunilo taj zadatak u celosti. Mislim da naše Tužilaštvo za ratne zločine, kao i Haški tribunal, akcenat, pre svega, stavilo na procesuiranje zločina koji su počinili Srbi i da nije na jednak način tretiralo zločine koji su počinjeni nad srpskim civilima zarobljenicima.Izneću nekoliko podataka vezano za ovu moju tezu. Od svog osnivanja 2003. godine Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv 184 lica, u 64 predmeta, od toga broja dva lica su Bošnjaci, dva Hrvati, 21 Albanac i čak 159 Srba, ili 86% od svih optuženih lica.Sa druge strane, prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica u Banja Luci, Sud BiH je potvrdio optužnice protiv 651 lica. Najveći broj se odnosi na lica srpske nacionalnosti, protiv njih 383, ili čak 59%, zatim na Bošnjake 166, ili 25%, i 102, ili 16%, na Hrvate. Pred sudom BiH do sada je pravnosnažno osuđeno 181 lice, od čega 114 srpske, 41 bošnjačke i 26 hrvatske nacionalnosti.Za zločine nad Srbima Sud BiH je izrekao samo 230 godina kazne, što čini samo 10% svih izrečenih kazni.

čak 3.553 lica je osumnjičeno ili optuženo za ratni zločin, od toga čak 2.999 lica srpske nacionalnosti koji su optuženi u odsustvu, a svega 107 pripadnika hrvatske vojske ili policije, ili 3% je bilo pod istragom ili je bilo optuženo. Od njih je svega 40 osuđeno. Većina tih kazni, nažalost, nisu u funkciji istine i pravde, nego se više vređaju žrtve

da bi novi tužilac za ratne zločine trebalo odmah da počne da radi na procesuiranju ratnih zločina nad srpskim civilima i zarobljenicima, odnosno da poveća i broj istraga i broj optužnica protiv zločinaca nesrpske nacionalnosti.Smatram da bi trebalo da naše Tužilaštvo za ratne zločine i naše Odeljenje za ratne zločine Višeg suda Višeg suda pokrene, ako nikako drugačije nije moguće, i suđenja u odsustvu, jer očigledno je da ni pravosuđe BiH, ni pravosuđe Hrvatske, nije spremno da ima iste standarde prema svim ratnim zločinima. Nažalost, pravosuđe BiH i pravosuđe Hrvatske su etnički motivisana pravosuđa i obično imamo tragične činjenice da su kazne za Srbe daleko strože, a za Hrvate i Bošnjake daleko blaže.Takođe smatram da bi novi tužilac za ratne zločine trebalo da osnuje timove za predmete ratnih zločina

da je samo naša strana kriva i da samo treba govoriti o zločinima koje su počinili pripadnici srpskih vojnih i policijskih formacija i da jedino srpski narod mora da se suoči sa ratnom prošlošću. Taj pristup je jednostrani pristup i dok god ne bude spremnosti i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Prištini, na suočavanje sa svojom zločinačkom prošlošću, smatram da svaka priča o pomirenju i uspostavi pomirenja gubi svaki smisao i nema izgleda na uspeh.Pomenuću niz zločina na području zapadne i istočne Slavonije. Što se tiče zapadne Slavonije, tokom jeseni 1991. godine u tri hrvatske zločinačke vojno-policijske operacije „Otkos“, „Orkan“ i „Papuk“ proterano je preko 80 hiljada Srba. Počinjeni su stravični zločini. Spaljeno je i iseljeno preko 60 srpskih sela. Na primer, Marino selo kod Lipika, gde su pripadnici Zbora narodne garde ubili i mučili 18 Srba iz sela Klip i Klisa. Postoji samo prvostepena presuda, ali su komandanti toga logora oslobođeni. Mesto Novska - ubijeno sedam srpskih civila. Supruga jednog od ubijenih civila, Marica Šatović je pokrenula postupak za naknadu štete pred hrvatskim pravosuđem. Ne samo da nije dobila naknadu štete za ubijenog supruga, nego čak mora da plaća troškove sudskog postupka.Pakračka poljana, stravični zločini koji su učinili pripadnici Merčepove jedinice kada su skupili ljude sa područja opštine Kutina, Pakrac i Zagreb. Ukupno se radi o 52 lica, od toga 43 lica su ubijena, tri se osobe vode kao nestale, a šest ih je preživelo mučenje i zlostavljanje.Ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Tomislav Merčep osuđen je maja 2016. godine na svega pet i zatvora za ubistvo 43 srpska civila. Presuda je i dalje nepravosnažna. Porodice žrtava kažu da pet i po godina zatvora za zločinca Merčepa je so na živu ranu svih tih porodica.Imamo stravične zločine u Voćinu i okolnim selima kada su pripadnici hrvatskih formacija uhapsili 24 srpska civila koji su na brutalan način ubijeni.Zatim

žrtava.Stravični zločini su se desili i u Osijeku od jula 1991. do decembra 1991. godine. Već od leta 1991. godine počela su odvođenja, nestanci, mučenja, ubistva, zatvaranja Srba koji su ostali u Osijeku. Zločini nad Srbima su poznati kao „Selotejp“ i „Garaža“. Slučaj „Garaža“ odnosi se na otmice i mučenja srpskih civila u zgradi Sekretarijata za narodnu odbranu, čiji je sekretar bio čuveni po zlu Branimir Glavaš, dok se slučaj „Selotejp“ odnosi na slučaj ubistva srpskih civila kojima su ruke u trenutku ubistva bile vezane selotejpom.Dokazi o ubistvima Srba u Osijeku se nalaze, prema mojim podacima, u Ministarstvu pravde Srbije. NJih je skupio sudija Ilija Šimić 2005. godine, koji je radio u Komitetu za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovečnosti međunarodnog prava i on je dostavio Ministarstvu pravde spisak od 53 ubijena i nestala Srbina od 1991. do 1992. godine.U drugom dokumentu navode se imena 28 svedoka koji su osim o zločinima govorili o vremenu

Nažalost, Ministarstvo pravde tada, a ni naše Tužilaštvo za ratne zločine, nije postupalo po materijalu koje je dostavio sudija Ilija Šimić. Taj materijal postoji u Ministarstvu već 12 godina. Očekujem da će izborom novog tužioca za ratne zločine ovaj materijal biti aktiviran i da će biti osnova za pokretanje istrage protiv zločina nad Srbima u Osijeku.Godine 2009. Županijski sud u Osijeku osudio je Glavaša i još pet lica za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Glavaš je osuđen na 10 godina. Vrhovni sud mu smanjuje kaznu na osam godina. Služi kaznu u BiH. Ustavni sud ukida presudu Vrhovnog suda. On izlazi iz zatvora u BiH, vraća se u Hrvatsku kao slobodan čovek, iako postoji nepravosnažna presuda pomenutog Županijskog suda u Zagrebu. Sada ratni zločinac koga je osudio nepravosnažno Županijski sud u Zagrebu je biran za zastupnika u hrvatskom Saboru. Zamislite da se to desilo u Srbiji, da je neki Srbin koji je nepravosnažno osuđen izabran za poslanika? Digla bi se kuka i motika. Čitava međunarodna zajednica, Zagreb, Sarajevo, svi bi skočili na noge i rekli bi kako u srpskoj su poslanici ljudi koji su činili zločine nad civilima i zarobljenicima.Posebno stradanje je bilo u Vukovaru, gde su pripadnici Merčepovih jedinica činili strašne zločine. Laž je i licemerje je hrvatskih političara kada govore da su rat u Vukovaru započeli Srbi. To apsolutno nije tačno. Od proleća, leta 1991. godine počeli su nestanci, hapšenja, mučenja i ubistva Srba, sve do septembra 1991. godine, kada je doneta odluka da se deblokira kasarna JNA u Vukovaru. Do septembra 1991. godine nijedan Hrvat u Vukovaru nije ubijen, niti je maltretiran.Prema podacima Udruženja porodica ubijenih, poginulih i nestalih i nasilno odvedenih lica „Protiv zaborava“ koje deluje u Hrvatskoj iznosi se da je u Vukovaru do početka ratnih dejstava, do septembra 1991. godine ubijeno ili nestalo oko 120 Srba. Nažalost, za ta ubistva Tomislav Merčep i pripadnici njegovih formacija nisu kažnjeni.Imali smo stravične zločine u Zadru. Po zlu poznatu „Kristalnu noć“, kada je 2. maja 1991. godine besna rulja naoružana motkama, štanglama, razbijala srpske radnje, upadala u srpske stanove, razbijala poslovne objekte srpskih firmi koje su imale tu svoje filijale.Tokom 1991-1992. godine uništeno je oko 200 srpskih kuća, vikendica, poslovnih objekata i lokala društvenih firmi Srbije, a prema podacima tadašnjeg šefa Krivičnog odeljenja Opštinskog suda u Zadru Đure Kresovića, u širem području samog Zadra porušeno je 470 kuća i lokala u vlasništvu Srba, a ubijena su, u periodu 1991/1993 godine, u Zadru 34 Srbina, od toga 15 civila. i o ovome zločinu se nije ništa preduzelo, odnosno nadležni pravosudni organi Hrvatske nisu procesuirali odgovorne nalogodavce i počinioce ovog zločina.Paulin Dvor, imali smo tragičnu činjenicu da su hrvatski vojnici iz automatskog oružja u znak odmazde ubili 18 civila, među kojima je bilo osam žena i četiri bračna para. Nalogodavci toga zločina nisu procesuirani.Posebno je tragična situacija, odnosno stravičan zločin se desio u Sisku tokom 1991-1992 godine kada je ubijeno više od 600 Srba civila. Hrvatski novinar Domagoj Margetić je 2011. godine podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za zločine nad Srbima u Sisku. On je predao 2011. godine našem Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu svu dokumentaciju o svom istraživanju, o zločinima nad preko 600 Srba u Sisku od 1991-1992 godine.

Sisku.Imali smo zločine u sedam banijskih sela u trouglu između Siska, Petrinje, Sunje, kada su pripadnici MUP i zengovci ušli oklopnim vozilima, pored kojih se kretala pešadija, i kada su iz vatrenog oružja ubili 21 lice srpske nacionalnosti, a veći broj ranili. Za taj zločin takođe niko nije odgovarao.Koralski most, septembar 1991. godine, ubijeno 13 pripadnika teritorijalne odbrane, četiri su se spasila. Imali smo farsu od suđenja Mihajlu Hrastovu punih 20 godina, nakon tri oslobađajuće presude osuđen je 2012. godine na četiri godine, iako je minimalna presuda za taj zločin deset godina. Naravno, i u ovom slučaju hrvatsko pravosuđe se pokazalo kao etnički motivisano.Stravični zločini u Gospiću, kada je od avgusta do kraja decembra, na području nekadašnje opštine Gospić ubijeno 158 lica lica srpske nacionalnosti i nekoliko Hrvata koji su stali u zaštitu Srba. Osuđeni su Tihomir Orešković na 15 godina, Mirko Norac na 12 godina,

se ponašao kao da je boravio u nekom hotelu. U zatvoru se oženio, izlazio vikendom kući, tako da je to bila najbolja poruka šta hrvatsko pravosuđe misli o zločinima nad Srbima.Imali smo naravno zločin nad tri oficira u Bjelovaru, kada je komandant kasarne doneo odluku o predaji, međutim komandant kriznog štaba Bjelovar Jure Šimić do dan danas nije procesiuran, iako je on naložio ubistvo tri srpska oficira, na čelu sa pukovnikom Kovačevićem.Najveći zločini u vojnom logoru u Lori, kada je ubijeno oko sto Srba, a preko hiljadu je prošlo golgotu, torturu i mučenja.Samo sam izneo deo činjenica i podataka vezano za zločine nad Srbima. Tu imamo vojno-policijske akcije Miljevački plato, Medački džep, Maslenica, stravične zločine u „Oluji“, imamo ubistvo narodnog poslanika narodnog poslanika u Hrvatskom saboru Dušana Trivolčića iz Jasenovca, uglednog Srbina u tom kraju. Pripadnici hrvatskih paravojnih formacija hrvatskih paravojnih formacija su došli u leto 1991. godine u njegovu kuću, odveli ga. Sledećeg jutra je nađen nedaleko od kuće ubijen. Niko nije procesuiran za ubistvo narodnog poslanika srpske nacionalnosti u Hrvatskom saboru.

Zahvaljujem predsednice.Uvaženi ministri, poštovani predstavnici pravosudnih institucija, teško je govoriti odmah posle ovakvih činjenica koje je izneo moj uvaženi kolega Linta u vezi stradanja Srba. Međutim, ovakvi podaci i činjenice dokazuju da zločini nikad ne zastarevaju i da je i te kako potrebna institucija javnog tužioca za ratne zločine i dalje u Srbiji, takođe potrebna je i koordinacija ove institucije sa ostalim institucijama za ratne zločine u regionu kako bi se svi zločinci priveli pravdi i kako nijedna žrtva ne bi ostala da neko ko je počinio zločin ne odgovara za to.Što se tiče ostalih predloga za sudije i javne tužioce, moram da istaknem i za mene je to u ovom trenutku najvažnije. Apsolutno je ispoštovana sva zakonska i ustavna procedura za kandidate za javne tužioce i sudije koje ste nam ovde predali. To je ono što je u ovom trenutku najvažnije.Ono što je loše i što nije dobro, po mom mišljenju, je činjenica da da govornica u ovom parlamentu služi da kada nema dovoljno argumenata da se bilo šta drugo kaže, onda se navode neke paušalne ocene u smislu da nije ispoštovana procedura, da su kandidati predloženi pod pritiskom, da njihov izvor ima političku konotaciju. To nije dobro, jer se na taj način nanosi kompletna šteta našem pravosuđu.Naravno, to je legitimno i nesporno je da svako od kolega narodnih poslanika ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali je takođe netačna i činjenica da se na bilo koji način ne sprovodi akcioni plan Poglavlja 23. Moram zbog građana Srbije da kažem da u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Odbor za evropske integracije i Odbor za stabilizaciju i pridruživanje apsolutno prati sva poglavlja, da imamo i izveštaje od strane Evropske komisije i skrininge i uopšte nije tačno da se reforme Akcionim planom za Poglavlje 23 ne sprovode. Sve to je i predviđeno našom strategijom za reformu pravosuđa.Takođe želim da kažem da ako postoji bilo koji argument protiv bilo kog kandidata za sudiju ili javnog tužioca koji je predložen, molim kolege da to javno iznesu, paušalne ocene da je bilo pritisaka, da nije bilo transparentno, mislim da nisu dobre, jer pre svega urušavaju institucije sudija, institucije tužilaca, uopšte pravosudne institucije.Od predloženih tužilaca, ako većinom glasova budu izabrani na svoje funkcije, očekujem da posao rade efikasno i kvalitetno, očekujem da u svom radu nemaju ni političkog, ni bilo kog drugog uticaja, očekujem da imaju apsolutnu nezavisnost, naravno, samo ne nezavisnost od zakona, očekujem da ne dolazi do zastarevanja krivičnih postupaka, što urušava ugled pravosuđa, očekujem da niko ne bude privilegovan i očekujem da više nijedna žrtva ne bude počinjena odlukom javnog tužioca da potencijalnog napadača sam pažljivo pratila obuku koju su imali javni tužioci i sudije, sa nestrpljenjem očekujemo primenu Zakona protiv nasilja u porodici i verujem da ćemo ne odmah, ali imati značajne pomake u primeni ovog zakona.Takođe, smatram da je urađen veliki posao sa predlozima koji su danas pred nama i svakako da imamo prilike da promene Ustava koje su najavljene za kraj 2017. godine i sve ono što je primećeno kao nedostatak promenimo, pre svega, kroz to da damo veća ovlašćenja Državnom veću tužilaca, a da mi u parlamentu samo na neki način izaberemo ono što ste vi predložili. **Maja Gojković** Naravno da je besmisleno da se govori u isto vreme od 40 i nešto tačaka dnevnog reda, ali besmisao je postao obeležje ovog parlamenta u jednom delu, tako da, šta da radimo, moramo i sa tim da se borimo.Na dve stvari ću se osvrnuti bez obzira na nepristojno dobacivanje nekih. Jedno je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama. Ovo je potpuno nepotreban, besmislen zakon koji temelji svoje postojanje navodnom potrebom da se izjednači status predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa statusom drugih predsednika sudova, što je potpuno besmisleno i pravno nevažno. I, takođe da je potreba donošenja ovog zakona, potreba stabilizacije položaja koji ima radi, znači, predsednika suda, radi navoda uspešnog obavljanja funkcije predsednika suda. To znači ako produžimo na 18 godina da bude mandat, onda bi još stabilnije bilo.Predsednik suda nije nikakav rukovodilac, on je najbolji najbolji ili jedan među jednakima koji treba u tom trenutku da zastupa sud u nekim stvarima koje nemaju puno direktne veze sa onim što je inače nadležnost sudova i sudija. Tako da sa naše strane iz Nove stranke ćete imati amandmane amandmane „briše se“ na sva četiri člana sa obrazloženjem koje je pisala gospođa Vesna Rakić Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta i predsednica Saveta Nove stranke. Tako da očekujem da popravite ovu grešku koju ste učinili što ste podneli ovaj predlog zakona i da spasite dušu od daljeg kršenja smisla postojanja ovog parlamenta.Kratko ću reći nešto i o izboru tužioca. Ima tu puno imena, čujem da je juče već bilo neko prozivanje. To su podaci od javnog interesa i žao mi je, svako ko hoće da se bavi javnim poslom, treba da bude spreman i da bude pomenut u javnosti, pa to važi i za kandidate za tužioce. za tužioce. To važi pre svega za političare, poslanike, članove Vlade, itd, ali i za te ljude koji vrše tu javnu funkciju.Bila je dilema da li poslanici treba da vide recimo prosečne ocene i dužinu studiranja kandidata, pa smo od ministarke čuli da to ne treba da se zna. Koliko sam shvatio, ako sam pogrešno shvatio ja se izvinjavam, ali nismo dobili to, pa je onda pritiskom preko Poverenika za informacije, 25.4. smo dobili neke informacije, tako da imamo kandidate.Recimo, Stajković Mirjana, devojačko Radovanović, deset godina studiranja, Dedić Miljan, deset godina studiranja, sa prosekom 7,19, Stajkovac sa 7,14, Živković Milan prosek 6,74, deset godina, itd, itd, itd. Kada malo pogledate te podatke, kada se udubite malo, onda vidite da je jako interesantno. Imate potpuno talentovane porodice za poslove tužioca, gde je cela porodica praktično potpuno posvećena borbi za zaštitu države od kriminala. Pa recimo imamo, koliko sam ja dobio ove podatke, izvor je relevantan, tako da ako sam pogrešio ja ću da se izvinim, ali ne verujem.Imamo porodicu Dedić, otac Momčilo je predložen za Višeg javnog tužioca u Požarevcu. Rođen je 1954. godine, znači još dve godine do penzije, a bira se na mandat od šest godina, ako se dobro sećam.

Nemojte da se brinete za majku. Majka je već zamenik Drugog osnovnog tužioca u Beogradu. Ne znam da li ima još dece u toj familiji, kako je sa kućnim ljubimcima i sa širom familijom, ali ovo je jedan interesantan primer koji čak i da su stvarno svo troje najbolji na svetu, to je naprosto nepristojno.Nepristojno nepristojno.Nepristojno je da cela familija budu tužiocu. U zemljoradničkim zadruga se ne praktikuje tako nešto, a kamoli u ovako važnim poslovima, kao što je posao tužioca. Hvala vam.

Neko bi doživeo ovo kao uvredu, ja naravno ne, jer ne mogu da me uvrede gori od mene, nego samo bolji.Malopre ste slušali diskusiju čoveka koji verovatno misli da je Napoleon. Moj kolega poljoprivrednik je govorio o tužilaštvu, pravosuđu. Ja mislim da on treba da bude predmet interesovanja upravo tih organa sudske vlasti i predmet tužilaštva.Naime, pitam tužioce, pitam sudije, pitam ove nove koji će biti za ovog vrsnog poznavaoca vinogradske loze, vinodelca, pitam da li on treba da odgovara zato što je po vlastitom priznanju izbacio čoveka u punoj brzini iz voza?(Vojislav Šešelj: Ko?)Moj kolega poljoprivrednik, vinodelac.

svedoci su članovi njegove stranke, Ištvan Kaić i Marko Matić, kažu da bi mogao i Pavićeviće. Kaže da se u prvobitnom sedištu stranke u Hilandarskoj ulici u toku februara 2013. godine, otvoreno hvalio kako je u svojoj ranoj mladosti prilikom jednog putovanja vozom od Niša do Beograda, zajedno sa svojim društvom iz voza u punoj brzini izbacio stranog državljanina i to samo zato što je govorio engleskim jezikom.Dakle, ovo je zločin iz mržnje. Govorio je engleski tako po njegovom vlastitom priznanju i zato pitam tužilaštvo – zašto ne sasluša Ištvana Kaića i Marka Matića da potvrde ovo priznanje mog kolege poljoprivrednika?Ja se slažem i o porodicama,

Tužilaštvo za ratne zločine, nema zaštićenih. On je rekao javne ličnosti.Kaže Biserka Živković – na sastanku 10.11.2010. godine,

Vekarić je rekao da je rad gospođe Kandić vrlo značajan i da se uvažava u Tužilaštvu za ratne zločine. Oni izveštavaju Kendal Dea, predstavnika strane države, šta radi naše tužilaštvo i na kraju kažu potpisnik viši savetnik Biserka Živković. Na kraju kažu – ali, u tužilaštvu su spremni da se jednom mesečno sastanu sa predstavnicima ambasade SAD-a i da i da preciznije govore o toku svakog predmeta. Potpis - Biserka Živković.Dakle, hoće li neko u ovoj državi, sad kada izaberemo tužioca za ratne zločine, hoće li neko odgovarati za špijunažu? To je jedno, i ja pozdravljam svako kažnjavanje zločina. Niko ne sme da strada zato što nije Srbin, ali takođe niko ne sme da strada zato što je Srbin. Zakon je za svakoga zakon, rekao Valtazar Bogišić, i to pravilo treba primenjivati. Nove sudije, novi tužioci treba da učine dostupnu pravdu svima, da štite nevine, da kažnjavaju krive. Ali, u prošlosti, da bi pokrili privatizaciju, predstavnici stranke bivšeg režima su birali sudije koji će amnestirati tužioce od svake odgovornosti za neviđenu predatorsku privatizaciju koja je u nesreću i očaj bacila 400 hiljada otpuštenih ljudi. Upravo nam oni sad predaju, a po pitanju mog kolege poljoprivrednika, vinograda, Lukojila, 12 miliona za DIN privatizaciju itd, kaže Valtazar Bogišić najveće zlo je kad neko od svog zla još kakvu korist ima. To se upravo odnosi na mog kolegu poljoprivrednika. Hvala. Živković** Hvala lepo.Naravno, prethodni govornik ni na jedan način nije demantovao ono što sam ja govorio u nastupu pre njegovog, tako da je to očigledna potvrda i meni je jako drago što očigledno najpametniji među vama, najelokventniji, najobrazovaniji, pa i najlepši, najduhovitiji, praktično vaš genije, vaš ideolog, vaša uzdanica koja je malopre govorila, čak ni on, tako najpametniji, najgenijalniji, najlepši, najintelegentniji među vama, ne može da pogodi istinu ni da mu je ispred nosa.Naravno da neću da komentarišem laži koje su iznete, jer to svi znaju. Ako to nije laž, trebalo je da ja odavno ili da ležim ili da visim u nekom zatvoru. Naravno, takve gluposti slušam svaki dan i nije to ni prvi put i neće biti ni zadnji put. Malopre sam govorio o obavezi javnih ličnosti da trpe kad se govori o njima, za ove tužioce, za ovu porodicu talentovanih tužioca. I ja isto kao političar moram da čujem svaki glas javnosti, sve što je upućeno prema meni i to je potpuno logično, normalno, makar to bile i laži. Ne makar, nego su to u 99,9% slučajeva laži.Imam tu svedoka, gospodina Krasića. Na naslovnoj strani nekakvih kao novina, nešto budalo ili tako se zovu, piše da smo pušili u toaletu juče. Na sreću, ja sam 13 godina

sa Rističevićem, ali o parlamentu morate da govorite sa uvažavanjem. To kada vi niste zadovoljni kad novine nešto napišu o vama, vidite sa novinarima, ali parlament nemojte da vređate.Reč **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, evo još fino, vaspitano, ovo, ono. To što on hoće meni da naudi, to će se desiti kad na prangiji rodi grožđe i vračarska trava. Nego, Nego, saznali smo novo saznanje – naš Napoleon je nepušač. Posle ove diskusije i replike saznali smo da je naš Napoleon nepušač.Ali, idemo redom. On je pokušao ovde da me kvalifikuje na razne načine. Poslovica kaže – ne možete nikog naterati da vas poštuje, ali možete se suprotstaviti svakom ko vas ne poštuje. Ja sam u obavezi da se suprotstavim bivšem premijeru, mom kolegi poljoprivredniku, koji je ovde pričao o svemu, o dijagnozama, o obrazovanju itd, koji je ekspert i za vinovu lozu, ali je ovde tražio da se pusti 47 osoba koje je pozvao ovde.Predsednik Skupštine, ja apelujem na njega da pusti mom kolegi poljoprivredniku da pusti sve kolege sa fakulteta i da mu pusti sve klasiće iz vojske, da slobodno mogu da posećuju parlament svakog dana, bez ičije dozvole, ali samo da dokažu da su mu kolege sa fakulteta i kolege iz vojske. Vrlo ćete brzo uvideti da neće niko doći i pri tome ćete videti stepen obrazovanja i videćete sve drugo, stepen karaktera koji je moj kolega poljoprivrednik imao.Dakle, ako pozovete sve njegove kolege sa fakulteta i sve njegove kolege iz vojske da dođu u Narodnu skupštinu kao gosti svakoga dana, evo o mom trošku da imaju ručak, neće doći niko, a ja neću imati nikakav trošak. Hvala.

Uvažena predsedavajuća, poštovana ministarko, poštovani ministre, kolege poslanici, danas je tema ove sednice, pored izbora sudija koji prvi put preuzimaju svoju dužnost tužioca, pored toga što imamo izmene i dopune Zakona o sudijama i dva sporazuma koja potvrđuju, jedan je finansijski ugovor koji se odnosi upravo na unapređenje objekata vezanih za pravosuđe, a drugi je deo koji se odnosi na zajam.Kada govorimo o tome da je potreba da usvojimo danas finansijski ugovor, odnosno da potvrdimo ono što je započeto još 2010. godine, onda moramo da kažemo da je veoma važan zadatak Skupštine Srbije da pored izbora izbora sudija i tog dela pravosuđa koji čine i sami kadrovi i deo unapređenja samog sistema kroz izgradnju i unapređenje objekata u kojima sudije i tužioci rade. Zbog toga je dobro što danas imamo na istoj sednici upravo ovu takozvanu fazu B, objekte koji se odnose upravo na Palatu pravde i rekonstrukcija i unapređenje objekta Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici.Ali, treba podsetiti da postupak, uopšte programski deo investicionih projekata, koji je započeo još 2011. godine i traje do 2018. godine, usvojen je na osnovu odluke Evropskoj parlamenta. Prva odluka je bila 2009. godine, a druga odluka je bila 2014. godine, pod brojem 466 iz 2014. godine. To pokazuje upravo našu težnju da poglavlja 23 i 24 se zaista implementiraju i da je to naša međunarodna obaveza, da na kraju krajeva objekte koji treba da obezbede nesmetan rad i tužioca i sudija, ali i da obezbede veću veću borbu i rezultate borbe za pravo i pravdu građana Srbije u tim institucijama, treba da bude podržana od strane ne samo EU, nego i budžeta Republike Srbije, a s tim u vezi i ovaj finansijski plan i planirana sredstva se nalaze u predlogu budžeta za 2017. godinu.Tako da, 26 miliona koji su praktično potvrda ovog finansijskog plana za ovu drugu i treću fazu ovog programa podrazumevaju kredit čiji je period otplate 25 godina, s tim što podrazumeva pet godina grejs perioda sa vrlo povoljnim kamatnim stopama od 1%, ali i podrazumeva jednu vrstu postupka koji ne naplaćuje ni naknade ni provizije za povlačenje ovakvih kredita.Vrlo je važno reći da ovakav kredit daje mogućnost da u toku same realizacije, shodno finansijskim sposobnostima budžeta Srbije, ukoliko je to potrebno, menjamo i određene periode tranši.Zašto je važno da ovakav jedan sporazum danas usvojimo? Odnosno u ovom paketu zajedno sa izborom sudija i tužioca treba da govorimo o njemu zbog toga što je to jedan objedinjen sistem funkcionisanja pravosuđa u Srbiji i kao takav treba da nam omogući da svako ko poželi u budućnosti da vrši bilo kakvu instrumentalizaciju pravosuđa u političke svrhe jednostavno to neće biti moguće. Ono za šta napadaju i SNS upravo govore oni koji su to radili, koji su imali dovoljno snage i sposobnosti, ali i ludosti, rekla bih, da otpuste 600 sudija i da jednostavno izvrše preko noći jednu seču vrlo važne jedne grane vlasti – pravosudne i da na neki način i pored preporuka venecijanske komisije ne vrate u datom periodu sudije na svoja radna mesta, već da to urade onda kada su već primili novih 600 sudija na ta radna mesta, čime su potpuno opteretili sistem, čime su finansijski napravili velike teškoće u funkcionisanju ne samo pravosuđa, nego i uopšte budžeta Srbije. Tako da na to treba podsetiti ne samo ovde nas kolege, nego i sve građane Srbije i zbog toga ovaj finansijski plan je potpuno u funkciji unapređenja sistema koji nas očekuje, a pogotovo sa završetkom poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU i podizanjem standarda na taj viši nivo.Ono što je juče izazvalo diskusiju u parlamentu, to je sporazum o zajmu koji se odnosi na prvi programski zajam razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća između Republike Srbije i IBRD-a u iznosu od 182,6 miliona Mi smo imali prilike kao poslanici svih političkih predstavnika da čujemo i od predstavnika Ministarstva finansija kako javni dug izgleda danas, a kako je izgledao sa završetkom prošle godine. Saznali smo da je 700 miliona evra vraćeno aprila 2017. godine. Videli smo da je budžet Srbije u prva četiri meseca u suficitu, videli smo da postoji i velika fiskalna disciplina, da jednostavno dolazimo u situaciju da vršimo reprogram skupih kredita sa jeftinijim i da ono što su nekada bile kamatne stope za pozajmljivanje od 6,7% danas su 2,2%, ali ne samo zato što su ponude na tržištu male, kako smo imali prilike da čujemo od onih koji i ne veruju u ove rezultate, već zbog toga što je Srbija postigla mnogo bolji kreditni rejting i zbog vođenja spoljne politike, ali i zbog sprovedenih ekonomskih reformi i fiskalne konsolidacije. To naravno ne kriju ni one razvijene države koje svaki dan šalju svoje investitore i koji su zainteresovani da ulažu i otvaraju nova radna mesta u Srbiji, ali ne kriju ni oni koji jednostavno nemaju baš tako dobre namere zemalja u regionu koje imaju neke druge projekte vezane ako treba i za neka ratna dejstva i podizanje tenzija kada je u pitanju sama bezbednost.Ono što ne može da se porekne, to je da je Srbija završila prošlu godinu sa 2,7% rasta, kada govorimo o uopšte privredi Srbije, da Srbija ima najbolje rezultate u regionu, da jednostavno stopa zaposlenosti je rapidno pala u odnosu na protekle četiri godine, gotovo se prepolovila, da je otvoren veliki broj radnih mesta, da je uvedena velika finansijska disciplina i da samim tim je Srbija jedno dobro mesto za ulaganje. Ali danas kada govorimo uopšte o politici u regionu i kada govorimo o politici u Evropskoj uniji, jednostavno smo relevantan pregovarački partner da rešavamo i probleme o kojima do juče nismo smeli ni da pričamo. Prema tome, Srbija je pokazala da sa ovakvim ugovorima jednostavno je došlo vreme kada treba da ubiremo rezultate svog mukotrpnog rada zajedno sa građanima Srbije u protekle četiri godine.Zbog toga, u danu za glasanje i moje kolege iz SNS će glasati za predloge ovih zakona i sporazuma, ali pozivamo i one koji su učestvovali i 2010.

Hvala.Poštovani ministri, predstavnici pravosudnih funkcija, pred nama je više kadrovskih rešenja i želim da pohvalim ovo povećanje broja sudija i tužilaca, što može samo da doprinese efikasnijem pravosuđu i da učini da imamo dostupniju pravdu za sve građane Srbije.Juče i danas čuli smo neke sramotne izjave koje se odnose na pojedine kandidate čime se otvoreno narušava nezavisno sudstvo, nezavisno pravosuđe, tačnije, pošto imamo i tužioce i sudije, koje treba svima da bude cilj. Takve izjave čuli smo od onih koji su sprovodili čuvenu reformu i „operaciju 700“ 2010. godine. Sramotno je da ljudi koji su uništili srpsko pravosuđe kritikuju današnji izbor sudija i tužilaca. Takođe, čuli smo od nekih poslanika da se spore proseci na studijama određenih predloženih kandidata. To su rekli poslanici kojima, kopajući njihove rodne gradove, ne možemo ni diplome da pronađemo, a pričamo o prosecima. Kao neko ko se bavi praksom, smatram da prosek ne treba da bude relevantan za izbor sudije, tužioca, da je to bitno za onog ko se bavi naukom, ali da neko ko nije ni prošao pored pravnog fakulteta, nijednog drugog, očigledno, spori prosek ljudi koji su završili ozbiljne fakultete je u najmanju ruku sramotno.Ne sumnjam da će u danu za glasanje za nosioce pravosudnih funkcija biti izabrani najbolji kandidati. Moram samo da osporim neke. Meni lično bode oči izbor gospođe Živković za sud u Pirotu i sudije, nisam ovde dobro zapisala, za Prvi osnovni sud u Beogradu, Bojat čini mi se da se preziva, pošto imam određena saznanja i smatram da ne ispunjavaju osnovne kriterijume da budu izabrani za funkcije za koje su predloženi.Komentari od pojedinih poslanika koji se odnose na način izbora tužilaca i sudija govore da ti isti poslanici nemaju elementarno znanje niti poznavanje prava o temi o kojoj pričaju. Izbor nosilaca pravosudnih funkcija je izuzetno transparentan, za razliku od onog koji smo imali 2010. godine koji ste sprovodili u kafanama, kako se vama svidelo. Ovaj put se sprovodi po propisanim kriterijumima kojima se garantuje nezavisno pravosuđe, a koje je garant pravne sigurnosti.Takođe ću se samo osvrnuti nakratko na izbor profesora Keče, koji je predložen za člana Visokog saveta sudstva. Lično, kao student koji je studirao kod tog profesora i polagao građansko procesno pravo, mogu da kažem da mi je izuzetna čast da jedan takav profesor postane član Visokog saveta sudstva, nezavisno za ocenu koju sam dobila, što bi sad neki poslanici ovde prozvali koji nisu studirali nigde.Što se tiče izbora novog tužioca za ratne zločine, nadam se da će novi predloženi tužilac koga izaberemo u danu za glasanje mnogo bolje raditi svoj posao nego prethodni ratni tužilac. tužilac. Za one koji su rekli da ovu instituciju treba ukinuti, očigledno je da se ne bave pravom, da ne znaju da ratni zločin ne zastareva i da ovakve institucije postoje svuda u svetu, pa treba i kod nas. Hvala.

imamo nekoliko važnih tema. Govoriću naravno o zakonima i predlozima iz oblasti pravosuđa. Nesrećno i na način na koji se vodi ova Skupština imamo priliku da o njima govorimo u jednoj tački dnevnog reda, za koje bi mi kao odgovorni poslanici, kao predstavnici građana trebalo sa punom pažnjom, te u tom smislu svaki izbor i tužilaca i zamenika tužilaca i sudija i tužioca za ratne zločine mora da se posmatra u kontekstu širih od samih biografija kandidata. Poštujući ljude koji su se kandidovali za mesta na kojima se nalaze, a ja neću da ulazim u njihove biografije, govoriću o kontekstu, načinu njihovog izbora, netransparentnosti koja prati taj postupak, što ostavlja ogromnu sumnju i mene kao odgovornu narodnu poslanicu onemogućava da podržim bilo koga u izborima koje ste nam vi ovde predložili.Dakle, stanje u pravosuđu, ogromni problemi i u sudstvu i u tužilaštvu govore o tome da posledice trpe građani, da posledice trpe institucije i da posledice trpi pravna država odnosno vladavina prava. Ne moram narodni poslanici da vas podsećam da je Evropska komisija u svojim konstantnim izveštajima o napretku nas opominje na nekoliko ključnih stvari na koje mi kao društvo ne reagujemo, na koje vi kao predstavnici struke ne reagujete na način koji bi bio potreban da se stvari koje su problem reše i da se mnoge od njih unaprede. Nezavisnost sudija i citiram izveštaj o napretku Evropske komisije i tužilaca nije obezbeđeno u praksi da postoji ogroman prostor za politički uticaj na izbor, a to je na žalost ono što smo juče i danas svedoci da čujemo iz diskusija narodnih poslanika iz SNS. Da predstavnici Da predstavnici vlasti i dalje javno komentarišu suđenja i istrage koje su u toku, što predstavlja ogoljen i ogroman prostor na uticaj i pritisak.Kada govorimo na izbor tužilaca, to je ono što sam rekla, mnogo važniji je sam kontekst o tome kakvo je stanje u tužilaštvu, koji su sve to problemi koje opterećuju tužilaštvo mnogo važniji od samih biografija kandidata koji su predviđeni. Opterećenost tužilaštva danas, posla koji jedan tužilac radi od novog Zakonika o krivičnom postupku gde danas javni tužilac ima jedan radni dan za posao koji istražni sudija je imao pet radnih dana, da imamo činjenicu a to je ministarka juče rekla, da nam nedostaje veliki broj tužilaca. To je oblast koja ne bi trebala da trpi i to je nešto na šta bi trebalo adekvatno da se reaguje.Dakle, po evropskom proseku imamo manje tužilaca u odnosu na broj stanovnika, mnogo manje čak i u odnosu na taj evropski prosek mi imamo ogroman broj tužilaca koji nisu izabrani na ta mesta. To je odnos prema toj instituciji i takvo stanje je potpuno neodrživo.Curenje informacija iz istrage i pritvora i činjenica da tužilaštvo na tako nešto ne reaguje godinama, da tako nešto nije samo nekakva praksa koja je postojala pet godina nego na žalost pravilo, da informacije iz istrage i pritvora se po pravilu pojavljuju u istim medijima koji onda vode procese protiv određenih lica. Ta lica prolaze kroz medijski linč, što predstavlja svojevrstan i brutalan i nedopustiv napad i pritisak i poruku i upozorenje na sudije, tužioce kako bi oni trebali da reaguju.Netransparentnost izbora, a to je ono o čemu su i moje kolege govorile, je činjenica da kandidati koji nisu prošli, a imamo nekakvu rang listu, koja nije transparentna niti jasna. Nemamo mogućnost kandidata koji nisu prošli da se žale, da dobiju obrazloženje koji su to razlozi zbog kojih oni nisu prošli. Imamo neverovatne situacije gde je Poverenik za informacije tražio po prijavi Alumni kluba Pravosudne akademije da se dostave biografije 17 kandidata za zamenike o kojima mi danas govorimo i neverovatni stav da to predstavlja nekakvu službenu tajnu, profesionalne biografije kandidata o kojima bi mi trebalo da govorimo. Ne znam kako to može biti službena tajna kada mi te biografije imamo. Tužilačka funkcija je mnogo važnija od personalne biografije samog kandidata. Ona ima širi interes za javnost i to su stvari koje ne bi trebalo da se ponavljaju.Kada govorimo o tužilaštvu i o stanju u tužilaštvu, mi na žalost govorimo o slučaju „Savamala“ koja predstavlja brutalan primer, to je događaj koji se dogodio i koji je udario na temelj pravne države. „Savamala“ je udar na temelj pravne države i na žalost simbol ove vlasti, ali ćutanje tužilaštva u prethodnih godinu dana, a evo ovih dana ćemo obeležiti 13 meseci i na žalost to je obeležje tužilaca. Ne vidim ni jedan jedini razlog zašto tužilac postupajući nije izašao konstantno i obavestio javnost i građane Srbije o čemu se radi u predistražnom postupku. Da li postoje problemi u tom postupku? Da li možda onaj koji nije sprečio rušenje mnogo važnije od toga ko je naredio policiji da ne reaguje na poziv građana u pomoć je odgovornost njegova. Na žalost, tužilaštvo time što ćuti saučestvuje u tom udaru na pravnu državu i to je nešto što je potpuno neverovatno.Živimo u zemlji u kojoj Poverenik tuži Više javno tužilaštvo zato što ne žele da daju službene biografije postupajućeg tužioca za taj slučaj, 800.000 dinara je tužilaštvo kažnjeno, građani Srbije plaćaju nerad tužilaštva ali to su potpuno neverovatne stvari. Imamo paradoksalnu situaciju da Republičko javno tužilaštvo tuži Poverenika zato što je Poverenik naložio da javnosti da profesionalnu biografiju i kaže ko je postupajući tužilac u slučaju „Savamala“ zbog toga što je navodno povredio javni interes i ugrozio ne znam koji zakon. Nije jasno ni koji je zakon povredio ni kakav je to javni interes koji sprečava građane Srbije da imaju informaciju ko je tužilac, ko ćuti na brutalni udar na pravnu državu koji traje već godinu dana.Gospodo tužioci, svi koji radite na tom slučaju, oduprite se pritiscima, izađite u javnost. Ukoliko ne možete da podnesete te pritiske, ja vas molim da se sa tog mesta sklonite. To je brutalan udar na pravnu državu i nedopustivo je da tužilaštvo na tako nešto ćuti već više od godinu dana.Uticaj na rad tužilaštva, primeri političkog uticaja, komentarisanje prevashodno od strane premijera, sada izabranog predsednika gde on govori da neki čovek je kriminalac, da je drugi čovek najveći narkodiler i da on treba da se procesuira, da gradonačelnik Beograda ni zašta nije kriv, da nije kupovao stanove, da je njegov potpis falsifikat, gde je glavni dokaz i glavna istina poligrafsko testiranje, da za pad helikoptera niko nije kriv u trenutku kada nije ni pokrenuta istraga, da za „Savamalu“ niko nije kriv i da za to da je on znao, da bi on čak seo u taj bager i rušio samo danju, a ne noću, a da je sve ostalo u redu. Ako nešto može da se definiše o uporednoj praksi, po svim pozitivnim propisima kao direktni udar, kao direktno upozorenje i direktna poruka to su nezapamćeni pritisci koji dolaze prevashodno od najviših predstavnika vlasti, prevashodno od Aleksandra Vučića.Kada govorimo da postoje medijsko-politički pritisci, pa čak i Visoki savet sudstva je reagovao na ponašanje Televizije Pančevo, o jednoj brutalnoj kampanji na sudiju, da su to nedopustivi napadi da su na žalost na toj Televiziji Pančevo pokazivali i porodične prilike i fotografije članova porodice, što je očito manir ove vlasti i samo zbog toga što je ta sudija časna poništila presudu po privatnoj tužbi funkcionera SNS protiv jednog ta uigrana, na žalost, već pet godina dobro uigrana političko-medijska propaganda koja na brutalan način krši pretpostavku nevinosti, to konstantno curenje informacija istrage i pritvora su nešto što na žalost ni vi ne reagujete.Samo nekoliko reči o izboru, odnosno o Predlogu zakona o sudijama ću govoriti kada budemo imali vreme o amandmanima, to je parekselans, politička poruka i svaki argument da se stavlja u isti odnos sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda je činjenica da predsednicima sudova i to sve ankete sve ankete o sudijama govore da su najviši pritisci, pod jedan, od predstavnika političke vlasti i pod dva, od predsednika sudova. Mi danas predloženim zakonom pokušavamo da im obezbedimo dupli mandat čime bi oni mogli da imaju osam godina mandata. Osam godina ozakonjenog prostora na uticaj sudija, a to je nešto o čemu ćemo više govoriti više govoriti u amandmanima.Dakle, izbor tužioca za ratne zločine je nedopustivo da od decembra 2015. godine Srbija nema tužioca za ratne zločine. Imamo konstantne najave premijera od decembra 2016. godine, da će biti izabran u narednih sedam dana, pa je u novembru rekao da će biti izabran naredne nedelje i da je isključiva krivica Vlade što nemamo tužioca za ratne zločine. Izveštaj o malom broju predmeta i domaćoj strani koji koincidiraju sa činjenicom da nemamo tužioca za ratne zločine, da je svake godine sve manje i manje.Ono što je ključno, ono što je važno za svaku zemlju, a posebno za zemlju kao što je Srbija, znate, odnos prema ratnim zločinima je odnos prema našoj prošlosti, a naša zajednička obaveza je da tome posvetimo najveću pažnju i da to tužilaštvo goni apsolutno svakoga ko je činio bilo kakav zločin, a posebno oni koji su tako nešto učinili u ime naše zemlje, to je naša obaveza prema budućnosti, na žalost odnos koji mi kao društvo, koji ova Vlada ima prema Tužilaštvu za ratne zločine je odnos prema ratnim zločinima. Mi imamo činjenicu da je predsednik Srbije, još uvek predsednik Srbije Tomislav Nikolić, odlazeći predsednik, na brutalan način vodio kampanju protiv prethodnog tužioca za ratne zločine, čak ga upozoravajući odakle ideja tom čoveku da on nešto kopa po Srbiji, nek dobro razmisli taj tužilac za ratne zločine šta radi.To radi.To su neverovatni pritisci. Neverovatna upozorenja i neverovatne poruke. Na žalost, sve ono što je nastalo posle toga što je gospodinu Vukčeviću istekao mandat, činjenica da imamo političke vrednosti, argument zašto taj čovek nije upisan u imenik advokata, to je nešto što apsolutno predstavlja odnos ove države prema ratnim zločinima.Poštujući vreme, ostavljajući vreme mojim kolegama, govorićemo više o amandmanima, ja mislim da su ovo ključne stvari i da svaki kontekst izbora mora da se razgovora u kontekstu širem od samih biografija. Hvala na pažnji.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovo što sam već govorio, što se odnosi na dosadašnji rad Tužilaštva i Specijalnog suda za ratne zločine, dovoljan bi bio razlog da se zakaže posebna parlamentarna rasprava i da zatražimo izveštaj o dosadašnjem radu tog Specijalnog suda.Naravno, on kroz naš pravni sistem nije proveden kao neki specijalni sud, ali po svim karakteristikama jeste Specijalni sud, i tamo su se desili toliki pravni skandali da jednostavno situacija postala nepodnošljiva.I to što će danas biti izabran novi i glavni tužilac to ne znači da će se stvari promeniti. Možda će se malo promeniti, ali ostaje sva ostala struktura ista, a to je struktura koja je navikla da prima naloge od američkog i ostalih zapadnih ambasadora u Beogradu, to je struktura koja je navikla da svaki čas putuje u inostranstvo, da se dogovara sa srpskim neprijateljima kako progoniti Srbe.I oni od svih skalpova koji su okačili po svojim zidovima imaju gotovo isključivo srpske skalpove, vi se sećate kad su dosmanlije došle na vlast, da je Koštunica dao aboliciju za nekoliko stotina, odnosno preko 1000, 1300 albanskih terorista koji su trebali da budu procesuirani pred našim sudovima i takvo stanje se održalo i do danas i prava je retkost kad se nekome pokuša suditi ko nije Srbin.Videli smo slučaj onoga iz Tuzle, Jurišića, za koga postoje svi dokazi da je učestvovao u masakru vojnika JNA, oko 150 vojnika je ubijeno u maju 1992. godine, jednostavno na kraju je oslobođen. Oslobođen, kako kažu, zbog nedostatka dokaza.Ono što će ostati najveća sramota za ukupno srpsko pravosuđe, mislim da je u pitanju Ovčara i mislim da je u pitanju Srebrenica. Ovčara se još uvek zataškava.Prvi je Koštunica počeo da zataškava Ovčaru i sve je dogovoreno da se sude nekim teritorijalcima i nekim dobrovoljcima od kojih su neki zaista učestvovali, a neki uopšte nisu bili na tom mestu da bi se prikrila uloga oficira vojne bezbednosti, pre svega generala Aleksandra Vasiljevića.Ja sam objavio knjigu izabranih dokumenata iz tog procesa sa jednim specifičnim naslovom,

o monstrouznim podmetačinama u toku ovog procesa. I proces je stao. LJudi su pušteni, ništa se ne dešava.Neki dan sam razgovarao na primer, sa Predragom Milojevićem zvanim Kinez koga su dva lažna svedoka oklevetala da je bio na Ovčari, da je bio na Jami i da je overavao žrtve iz revolvera 357 magnum,

a ovamo jedan policajac i dalje prima policijsku platu Spasoje Petković Štuka drugi probisvet za koga nije bilo mesta na prikolici traktorskoj kada su vodili zarobljenike na streljanje pa je preko njiva trčao prečicom da slučajno i on ne propusti, to je taj Božo Latinović zvani Boro Krajišnik. I on je privilegovan status, lažne izjave i sve prođe.Vidite, zločin na Ovčari je bio između 20. i 21. novembra. Gajdinska brigada je do 23. novembra bila na Ovčari i oficiri bezbednosti.Evo ja mogu Šljivančaninu da poverujem da nije znao da će biti streljani ti koje je on odvezao na Ovčar,

Pukovnik Vojinović, kad je otišla Gajdinska brigada postao je komandant grada Vukovara, a kad je bilo streljanje bio je komandant tri sela koja obuhvataju i Ovčaru i pojma nije imao o Ovčari.Bio je komandant grada Vukovara nekoliko meseci, što znači da je bila vojna vlast, nije bilo civilne vlasti, ta vojna vlast je provela eshumaciju svih leševa na području Vukovara i oni su uredno sahranjeni na Vukovarskom groblju. Svaki leš je označen.Ako je bio neko nepoznat, sa oznakama posebnim koje su omogućile kasniju identifikaciju. identifikaciju. Jedino Ovčara nije birana, dok stranci se nisu zainteresovali. Dakle, Ovčara je spremana da bude velika srpska kompromitacija kada to zatreba Hrvatima i zapadnim silama.Zašto

koje su imale zadatak da podmetnu bombu na zgradu jevrejske opštine u Zagrebu, da se ustašama podmetne, pa onda na jevrejskom groblju, na Mirogoju itd.Ustaše itd.Ustaše su pohvatale tu grupu i oni su propevali tamo, po hrvatskim zatvorima. Onda je bio ucenjen Aleksandar Vasiljević. Da bi se dočepao tih svojih ljudi koji su pohapšeni u Hrvatskoj, on je ispunjavao hrvatske naloge.

to je bila ona gradska fukara, pijanci, probisveti, uglavnom, malo je tu bilo ozbiljnijih ljudi.Bilo je sedmoro ljudi čiji identitet nikako nisu mogli da utvrde, što znači da su bili stranci. DNK analiza ništa nije pomogla i niko u Srbiji ne reaguje.Ministarstvo pravde to zna, jel tako ministarko? Sve to znate bolje od mene. I ministar pre vas je znao i onaj pre njega je znao i kada je bila ona ministarka, kako se zvaše, Snežana Malović, dosmanlijski ministar, i ona je potvrdila da sve to zna, ali niko ne sme da pokrene, jel tako bilo Nataša? Znači, sve se to zna, a niko ne sme da pokrene.Oko Srebrenice, nema nikakvih tajni oko Srebrenice. Streljano je oko 1000 do 1200 muslimanskih zarobljenika i to je ratni zločin streljanja vojnih zarobljenika i nikakvog drugog krivičnog dela nema. Nijedna žena nije streljana, nijedno dete.

i usput padali u zarobljeništvo.Evo nedavno je umro LJubiša Beara i poneo tajnu sa sobom u grob. On je osuđen na doživotnu, kao direktni izvršitelj na terenu. Ko je dao nalog,

da se pobije pet hiljada muslimana i da to bude povod za ulazak NATO u rat protiv Srba.Nije pobijeno pet hiljada muslimana, pobijena je hiljada, ali teško je sada licitirati. Zločin je zločin. Zločin se ne može pravdati, ali se mora sprečiti da se po političkim nalozima sudi nevinim ljudima ili ljudima čija je krivica mnogo manja od organizatora. Ovi ljudi kojima se sada sudi, zapravo nemaju nikakve krivice, oni su na jedan prirodan način reagovali na pobunu zarobljenika. Znate, kada 10, 15 vojnika sprovodi 200 zarobljenika nevezanih, i opuste se sa njima, čak i srdačnije pričaju, pa se jedan iznenada zaleti i otme pušku našem policajcu, ubije ga, okrene prema drugima. Sreća, komandir reagovao uhvatio za cev i okrenu u vazduh. su se stvari dešavale.Sada se pojavljuje tužilac koji ne zna šta je streljački stroj i kaže – izvedeni pred streljački stroj. Kreten.

kada su u pitanju puške starijeg tipa koje se pune na vrhu cevi, a videli ste rasuti streljački stroj je uveden kada su uvedene puške ostraguše.

Nema pojma taj tužilac, a postupa ovde. Ne zna on koliko su navodno ljudi streljali. Kaže – tu su streljali neki pre njih, pa su oni streljali, pa su dolazili neki posle njih da streljaju, i tako u četiri, pet šest faza. Ne može se tako suditi, a sudi se pod pritiscima spolja.Slučaj Kravica. Procesuiran je u Sarajevu pred Specijalnim sudom BIH, i nigde i nigde nema da je u više navrata bilo streljanje, a ljudi su osuđeni na visoke kazne robije, i nema genocida. I nema veze između toga što je uradila policija kada je bila napadnuta od zarobljenika i ono što su uradile neke vojne jedinice koje su nekoliko grupa zaista streljale.

pa će to Milorad Mirčić sada da kaže.Treba organizovati parlamentarnu raspravu o izveštaju Specijalnog suda za ratne zločine i njegovog tužilaštva, pa da onda na osnovu svih činjenica koje nam budu podnesene zauzmemo odgovarajuće stavove.Mi živimo u sistemu podele vlasti. Svaka grana vlasti je relativno samostalna, relativno nezavisna, ali sve grane vlasti treba međusobno da se kontrolišu. Mi jednostavno kao parlament treba da zahtevamo kontrolu, bar bar delimičnu kontrolu sudske grane vlasti koja se odnosi i na rad Specijalnog suda za ratne zločine i njegovog tužilaštva. Da jednom zavedemo red na tom planu. Hvala